Kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom.

Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici nastavit ćemo sada s radom. Na redu je izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima pa molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovics da podnese izvješće. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani, cijenjene kolegice i kolege, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora na prvoj sjednici održanoj 22. srpnja 2020. godine razmotrilo je objavljenje konačne službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor Državnog izbornog povjerenstva RH od 16. srpnja 2020. godine. Nakon što je Hrvatski sabor donio odluku o svojem raspuštanju koja je stupila na snagu dana 18. svibnja 2020. godine, predsjednik RH Zoran Milanović donio je odluku o raspisivanu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji su provedeni 4. i 5. srpnja 2020. godine. Državno izborno povjerenstvo RH podnijelo je predsjedniku RH Zoranu Milanoviću izvješće o provedenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor koje je protekom rokova za podnošenje žali postalo i konačno. Povjerenstvo je utvrdilo da je u Hrvatski sabor temeljem odredbi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik i to, 140 zastupnika izabrano je sa liste u 10 izbornih jedinica temeljem odredbi Članka 38. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 3 zastupnika izabrano je sa liste u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi Članka 44. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 8 zastupnika nacionalnih manjina izabrano je sa liste u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi Članaka 16. i 17. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Povjerenstvo je utvrdilo da su zastupnici 9. saziva Hrvatskog sabora nakon, nakon odluke o raspuštanju sabora u skladu s odredbama, s odredbom Članka 11. Poslovnika Hrvatskog sabora nastavili obnašati zastupnički mandat te da im danom konstituiranja novog saziva prestaje zastupnički mandat. Istog dana prestaje zastupnicima prethodnog saziva sabora članstvo u tijelima i organizacijama izvan sabora na koje ih je imenovao sabor iz reda zastupnika ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika, a toga dana prestaje i članstvo u radnim tijelima sabora imenovanim članovima odbora. Slijedom iznijetog, povjerenstvo je temeljem Članaka 6. i 10. Poslovnika Hrvatskog sabora donijelo zaključak. Pod 1. danom konstituiranja sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva sabora, a u 10. saziv Hrvatskog sabora izabrani su slijedeći zastupnici poredani abecednim redom: Mirela Ahmetović, Josip Aladrović, Barbara Antolić Vupora, Ivan Anušić, Branko Bačić, Damir Bajs, Damir Bakić, Marijana Balić, Mario Banožić, Nevenko Barbarić, Dražen Barišić, Stephen Nikola Bartulica, Arsen Bauk, Vesna Bedeković, Krešo Beljak, Sandra Bečić, Davor Bernardić, Vili Beroš, Vladimir Bilek, Blaženko Boban, Rada Borić, Dražen Bošnjaković, Davor Božinović, Luka Brčić, Zvane Brumnić, Krešimir Bubalo, Miro Bulj, Zdravka Bušić, Oleg Butković, Gari Cappelli, Ivan Celjak, Radimir Čačić, Tomislav Ćorić, Pero Ćosić, Tuklo Demetlika, Ante Deur, Goran Dodig, Davor Dretar, Nediljko Dujić, Josip Đakić, Erik Fabijanić, Mato Franković, Katica Glamuzina, Sabina Glasovac, Bojan Glavašević, Peđa Grbin, Branko Grčić, Vinko Grgić, Gordan Grlić Radman, Nikola Grmoja, Damir Habijan, Siniša Hajdaš Dončić, Domagoj Hajduković, Zlatko Hasanbegović, Darko Horvat, Dario Hrebak, Silvano Hrelja, Mišel Jakšić, Gordan Jandroković, Robert Jankovics, Dragana Jeckov, Siniša Jenkač, Veljko Kajtazi, Božidar Kalmeta, Mladen Karlić, Krunoslav Katičić, Ivan Kirin, Tomislav Klarić, Darko Klasić, Anton Kliman, Željko Kolar, Zlatko Komadina, Stjepan Kovač, Andro Krstulović Opara, Ante Kujundžić, Marijan Kustić, Matko Kuzmanić, Boris Lalovac, Ermina Lekaj Prljaskaj, Željko Lenart, Marin Lerotić, Ivan Malenica, Andreja Marić, Zdravko Marić, Danijel Marušić, Predrag Fred Matić, Vilim Matula, Tomo Medved, Ante Mihanović, Zvonko Milas, Marin Miletić, Boris Milošević, Anka Mrak-Taritaš, Nad Murganić, Vesna Nađ, Katarina Nemet, Romana Nikolić, Nina Obuljen Koržinek, Marina Opačak Bilić, Dalija Orešković, Rajko Ostojić, Marko Pavić, Marijan Pavliček, Ivan Penava, Katarina Peović,

Ivan Radić, Mario Radić, Furio Radin, Sanja Radolović, Nino Raspudić, Željko Reiner, Renata Sabljak Dračevac, Željko Sačić, Josip Salapić, Ante Sanader, Marija Selak Raspudić, Davor Ivo Stier, Anđelko Stričak, Rade Šimičević, Hrvoje Šimić, Josip Škorić, Miroslav Škoro, Predrag Štromar, Tomislav Tomašević, Ruža Tomašić, Miro Totgergeli, Nataša Tramišak, Zvonimir Troskot, Miroslav Tuđman, Žarko Tušek, Sanja Udović, Davorko Vidović, Franko Vidović, Karolina Vidović Krišto, Radoje Vidović, Milan Brkljan, Vesna Vučemilović, Nikša Vukas, Ružica Vukovac, Hrvoje Zekanović i Dario Zurovec. 2. Sukladno čl. 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zbog nespojivosti zastupničke dužnosti sa istodobnim obnašanjem dužnosti navedenih u citiranom članku povjerenstvo je utvrdilo da su se stekli uvjeti za početak mirovina zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Andrej Plenković, Davor Božinović, Zdravko Marić, Goran Grlić Radman, Vili Beroš, Oleg Butković, Tomo Medved, Tomislav Ćorić, Ivan Malenica, Josip Aladrović, Mario Banožić, Nina Obuljen Koržinek, Darko Horvat, Zvonko Milas, Danijel Marušić, Radimir Čačić, Damir Bajs, Željko Kolar, Luka Brčić, Blaženko Boban, Ivan Anušić, Josip Škorić, Matija Posavec i Zlatko Komadina. 3. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno čl. 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Mario Radić, Krešimir Bubalo, Marijan Kustić, Nediljko Dujić, Božidar Kalmeta, Ante Mihanović i Andro Krstulović Opara. 4. Povjerenstvo je utvrdilo da se sukladno čl. 10. st. 1. točke 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stekli uvjeti za prestanak mandata sljedećim zastupnicima: Ruža Tomašić i Predrag Fred Matić. 5. U skladu s čl. 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor izabranim zastupnicima koji su stavili mandat u mirovanje određeni su zamjenici i to: Ljubica Lukačić, zamjenica zastupnika kandidiranog u 1. izbornoj jedini kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke HSLS, umjesto Andreja Plenkovića; Krešimir Ačkar, zamjenik zastupnika kandidiranog u 6. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Davora Božinovića; Ljubica Maksimčuk, zamjenica zastupnika kandidirana u 5. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Zdravka Marića, Darko Sobota, zamjenik zastupnika kandidiranog u 2. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, HSLS umjesto Gordan Grlića Radmana; Jure Brkan, zamjenik zastupnika kandidiranog u 10. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke, HDS, umjesto Vilija Beroša; Josip Borić, zamjenik zastupnika kandidiranog u 8. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, umjesto Olega Butkovića; Marija Jelkovac, zamjenica zastupnika kandidirana u 7. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Tome Medveda; Domagoj Ivan Milošević, zamjenik zastupnika kandidiran u 7. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Tomislava Ćorića; Branka Juričev-Martinčev, zamjenica zastupnika kandidirana u 9. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Ivana Malenice, Anamarija Blažević, zamjenica zastupnika kandidirana u 5. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Josipa Aladrovića; Josip Šarić, zamjenik zastupnika kandidiran u 5. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, umjesto Maria Banožića; Ivan Ćelić, zamjenik zastupnice kandidiran u 1. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, umjesto Nine Obuljen Koržinek; Ljubomir Kolarek, zamjenik zastupnika kandidiran u 3. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Darka Horvata, Mario Kapulica, zamjenik zastupnika kandidiran u 1. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, HSLS umjesto Zvonka Milasa; Ankica Zmajić, zamjenica zastupnika kandidirana u 5. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, umjesto Danijela Marušića; Natalija Martinčević, zamjenica zastupnika kandidirana u 3. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Narodne stranke reformisti, Hrvatske seljačke stranke braće

Pavić, zamjenik zastupnika kandidiran u 3. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijaldemokratske partije, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko liberalnog saveza, GLAS, Istarskog demokratskog sabora, IDS, Primorsko goranskog saveza, PGS umjesto Damira Bajsa; Željko Pavić, zamjenik zastupnika kandidiran u 3. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijaldemokratske partije, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog aktivizma, GLAS, Istarsko demokratskog sabora, IDS, Primorsko-goranskog saveza, PGS umjesto Željka Kolara. Vinko Zulin, zamjenik zastupnika kandidiran u IX. Izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Luke Brčića. Ivan Budalić, zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke umjesto Blaženka Bobana. Stipan Šašlin zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Ivana Anušića. Marin Mandarić, zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Josipa Škorića. Boška Ban Vlahek, zamjenica zastupnika kandidirana u III. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije partije Hrvatske, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog aktivizma, GLAS, Istarsko demokratskog sabora, IDS, Primorsko-goranskog saveza, PGS umjesto Matije Posavca. Irena Šimunić zamjenica zastupnika kandidirana u VII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog aktivizma, GLAS, Istarsko demokratskog sabora, IDS, Primorsko-goranskog saveza, PGS

Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, Blok Hrvatske konzervativne stranke, HKS, HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika, SU, Zelena lista umjesto Marija Radića. Stipo Mlinarić, zamjenik zastupnika kandidiran u VI. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Marijana Kustića. Josip Begonja, zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Nediljka Dujića. Nikolina Baradić, zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Božidara Kalmete. Ante Bačić, zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske demokršćanske stranke, HDS umjesto Ante Mihanovića. Danica Baričević, zamjenica zastupnika kandidirana u X. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske demokršćanske stranke, HDS umjesto Andre Krstulovića Opare. Marko Milanović Litre, zamjenik zastupnice kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, Blok Hrvatske konzervativne stranke, HKS, HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika, SU, Zelena lista umjesto Ruže Tomašić. Martina Vlašić Iljkić, zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog aktivizma, GLAS, Istarsko demokratskog sabora, IDS, Primorsko-goranskog saveza, PGS umjesto Predraga Freda Matića. Sukladno gore navedenom, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 10., 11. i 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatskom saboru predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke: 22. srpnja 2020. g. počinju mirovanja zastupničkog mandata i prestanak zastupničkog mandata izabranim zastupnicima te s tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika. Ljubica Lukačić, zamjenica zastupnika kandidiranog u 1. izbornoj jedini kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke HSLS, umjesto Andreja Plenkovića; Krešimir Ačkar, zamjenik zastupnika kandidiranog u 6. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Davora Božinovića; Ljubica Maksimčuk, zamjenica zastupnika kandidirana u 5. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Zdravka Marića, Darko Sobota, zamjenik zastupnika kandidiranog u 2. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, HSLS umjesto Gordan Grlića Radmana; Jure Brkan, zamjenik zastupnika kandidiranog u 10. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke, HDS, umjesto Vilija Beroša; Josip Borić, zamjenik zastupnika kandidiranog u 8. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, umjesto Olega Butkovića; Marija Jelkovac, zamjenica zastupnika kandidirana u 7. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Tome Medveda; Domagoj Ivan Milošević, zamjenik zastupnika kandidiran u 7. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Tomislava Ćorića; Branka Juričev-Martinčev, zamjenica zastupnika kandidirana u 9. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Ivana Malenice, Anamarija Blažević, zamjenica zastupnika kandidirana u 5. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Josipa Aladrovića; Josip Šarić, zamjenik zastupnika kandidiran u 5. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, umjesto Maria Banožića; Ivan Ćelić, zamjenik zastupnice kandidiran u 1. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, umjesto Nine Obuljen Koržinek; Ljubomir Kolarek, zamjenik zastupnika kandidiran u 3. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Darka Horvata, Mario Kapulica, zamjenik zastupnika kandidiran u 1. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, HSLS umjesto Zvonka Milasa; Ankica Zmajić, zamjenica zastupnika kandidirana u 5. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ, umjesto Danijela Marušića; Natalija Martinčević, zamjenica zastupnika kandidirana u 3. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Narodne stranke reformisti, Hrvatske seljačke stranke braće Radić, HSS braća Radić, Stranke hrvatskih umirovljenika, Umirovljenici, umjesto Radimira Čačića, Grmat Kizivat, zamjenica zastupnika kandidirana u 2. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko liberalnog saveza, GLAS, Istarskog demokratskog sabora, IDS, Primorsko seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko liberalnog saveza, GLAS, Istarskog demokratskog sabora, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske demokršćanske stranke umjesto Blaženka Bobana. Stipan Šašlin zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Ivana Anušića. Marin Mandarić, zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Josipa Škorića. Boška Ban Vlahek, zamjenica zastupnika kandidirana u III. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog aktivizma, GLAS, Istarsko demokratskog sabora, IDS, Primorsko-goranskog saveza, PGS umjesto Matije Posavca. Irena Šimunić zamjenica zastupnika kandidirana u VII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog aktivizma, GLAS, Istarsko demokratskog sabora, IDS, Primorsko-goranskog saveza, PGS umjesto Zlatka Komadine. Danijel Spajić, zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, Blok Hrvatske konzervativne stranke, HKS, HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika, SU, Zelena lista umjesto Marija Radića. Stipo Mlinarić, zamjenik zastupnika kandidiran u VI. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, Blok Hrvatske konzervativne stranke, HKS, HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika, SU, Zelena lista umjesto Krešimira Bubala. Anita Pocrnić Radošević zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Marijana Kustića. Josip Begonja, zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, HDZ umjesto Nediljka Dujića. Nikolina Baradić, zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Božidara Kalmete. Ante Bačić, zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske demokršćanske stranke, HDS umjesto Ante Mihanovića. Danica Baričević, zamjenica zastupnika kandidirana u X. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske demokršćanske stranke, HDS umjesto Andre Krstulovića Opare. Marko Milanović Litre, zamjenik zastupnice kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, Blok Hrvatske konzervativne stranke, HKS, HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika, SU, Zelena lista umjesto Ruže Tomašić. Martina Vlašić Iljkić, zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP, Hrvatske seljačke stranke, HSS, Hrvatske stranke umirovljenika, HSU, SNAGA, Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog aktivizma, GLAS, Istarsko demokratskog sabora, IDS, Primorsko-goranskog saveza, PGS umjesto Predraga Freda Matića. Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo je odredila Roberta Jankovisca predsjednika povjerenstva temeljem čl. 6. stavka 5. Poslovnika Hrvatskog sabora. Nakon što Sabor zaključkom prihvati izvješće, ono će se objaviti u Narodnim novinama. Zahvaljujem kolegi Jankoviscu, predsjedniku povjerenstva. Otvaram raspravu o ovom izvješću. Budući da nema nikog tko bi želio sudjelovati u raspravi, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje slijedeći zaključak: Prihvaća se izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor. Također dajem na glasovanje i odluku koju je temeljem čl. 9. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo a koja glasi: 22. srpnja 2020. g. počinju mirovanja zastupničkog mandata i prestanak zastupničkog mandata izabranim zastupnicima te s tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika a kako je predloženo u izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva, molim glasujmo. Tko je za? Hvala. Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je jednoglasno sa 149 glasova „za“ prihvaćen predloženi zaključak i donesena odluka kako ju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

Tko je za? Hvala. Tko je suzdržan?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Hvala. Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Hvala. Tko je suzdržan? I I tko je protiv?

SATI Kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom.

molim glasujmo. Tko je za? Hvala. Tko je suzdržan? tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?